zastupnici predlažem da još odradimo jednu točku dnevnog reda večeras a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, hitni postupak, prvo i Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Dražen Breglec, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu koji je danas proslijeđen vama na raspravu sadrži niz važnih novina i uvodi niz važnih novina u civilni zračni promet u Republici Hrvatskoj. On se sam po sebi osim već standardno definicije usklađenja sa propisima Europske unije, konkretno ovdje se radi o tri direktive, usklađuje i odnosno nadovezuje na prethodnu točku i na upravo obrazložen sporazum iz tzv. …/Govornik se ne razumije./… sporazum ili sporazum o jedinstvenom zračnom europskom prostoru. Ali isto tako on u sebi sadrži i realizaciju i provedbu odredbi iz Montrealske konvencije koju je Republika Hrvatska ratificirala i u ožujku je stupila na snagu, u ožujku ove godine. Što konkretno ovaj zakon donosi? tu se radi u jednom dobrom dijelu i terminološkim usklađenjima, ali isto tako i o sadržajnim izmjenama članaka koji utvrđuju prava putnika u slučajevima uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili drugih kršenja kašnjenja letova što su stari nazivi, naravno u duhu nove nomotehnike ispravljeni, a prava putnika u svom sadržaju, dakle u prava putnika koji u tim slučajevima kašnje letova ili otkazivanje letova su bile možda nedovoljno do sad zajamčena, definirana ili garantirana. Sada su u svakom slučaju povećana. Kroz drugu uredbu o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće određuju se pitanja odgovornosti prijevoznika prema putnicima i njihovoj prtljazi, dodatne troškove prijevoza i osiguranje prtljage … /Govornik se ne razumije./ … obavijest putnicima o odgovornosti prijevoznika i pravila odgovornosti prijevoznika prema putnicima i njihovoj prtljazi. Kroz treću uredbu sa kojom se ovaj zakon usklađuje hrvatsko zakonodavstvo koje definira zračni promet dobiva na kvaliteti jer se posebno ovdje vodi računa o pravima osoba s invaliditetom i osobama sa smanjivom pokretljivošću kroz novi pododjeljak u postojeći zakon koji se vodi ovim izmjenama, prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. u tom se poglavlju i kroz implementaciju ove uredbe izjednačuju u svim svojim pravima, kako osobe sa invaliditetom i osobe smanjive pokretljivosti sa osobama koje nemaju tih tjelesnih poteškoća. S time da je potrebno naglasiti da je ta pomoć koju su dužni pružiti, kako operatori, tako i svi daljnji učesnici u zračnom prometu, dakle zračne luke mora biti besplatna i u svakom drugom pogledu nediskriminacijska. Kroz, čitajući odredbe zakona vidjet ćete da će kroz primjenu ovog zakona, a primjena je odmah nakon objave, dakle i prije stupanja u punopravno članstvo hrvatskih putnika biti izjednačena sa onima europskih, što će indirektno donijeti i do veće odgovornosti spram putnika, do veće odgovornosti svih učesnika, dakle iz zračnih luka spram svojih korisnika, a naravno da će najveću korist imati upravo oni kojima je i zračni promet namijenjen, a to su putnici koji će u slučaju kašnjenja, u slučaju otkazivanja, u slučaju bilo kojih neočekivanih zapleta u odnosu na prvobitno planirano putovanje biti, imati prava, stječi prava bilo osiguranja tog prijevoza u nekim razumnim granicama na istu destinaciju, bilo povratom novca, bilo kompenzacijom u obliku novca, bilo određenim beneficijama kao što su zbrinjavanje na aerodromu nakon 2 sata minimalno za kratke letove, pa nadalje u obliku nekakvih brzih obroka, u obliku prava na besplatni poziv itd. pa sve do otkazivanja letova kada se mora osigurati i noćenje i mogući povrat, dodatni povrat troškova. Naravno, o svemu detaljnije je u zakonu vrlo precizno definirano, a za sve ostalo stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo.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 gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo i promet raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu i to po prijedlogu Vlade Republike Hrvatske. Odbor je prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je naglasio da je neke odredbe koje se odnose na prava putnika u zračnom prometu, prava osoba sa smanjenom pokretljivošću u zračnom prometu, odgovornost prijevoznika potrebno je uskladiti s odgovarajućim EU propisima, što je jedan od uvjeta pridruživanja Republike Hrvatske Također je naznačio da je Republika Hrvatska potpisala Sporazum o europskom jedinstvenom zračnom prometu u 2006. godini s ciljem potpunog harmoniziranja hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa sa zakonodavstvom Europske unije. Budući da neke od odredaba iz Sporazuma o jedinstvenom zračnom prometu uređuje i pitanja koja su predmet ovog zakona, to je bio razlog zbog čega je potrebno provesti promjene, odnosno izmjene i dopune. Odbor je predložio Hrvatskom saboru donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznik i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu. Hvala. **Bebić, Luka

Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Važeći Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu iz '98. godine regulira odnose u zračnom prometu u svezi prijevoza putnika i prtljage, prijevoza stvari, regulira odnose osiguranja, reosiguranja itd. u slučaju sporova nadležnih sudova. Neke od odredbi postojećeg zakona potrebito je uskladiti sa odgovarajućim EU propisima. To se posebno odnosi na prava putnika u zračnom prometu, prava osoba sa smetnjom pokretljivošću u zračnom prometu i na odgovornost prijevoznika. Tako su utvrđena pravila u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili drugih kašnjenja letova s tim što su prava putnika ovim izmjenama pojačana. Ovo usklađivanje posebno je važno jer govori o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću i odgovornosti prijevoznika. Prijedlog izmjena kaže da tim osobama treba u zračnim lukama, ali i u zrakoplovima pružiti besplatnu pomoć koja je prilagođena njihovim posebnim potrebama. Dakle, ne radi se samo o usklađivanju sa EU zakonodavstvom već i o uređenijim odnosima sudionika u zračnom prometu Republike Hrvatske i to rekao bih korist korisnika što automatski zahtijeva i veću odgovornost prijevoznika. Evo, iz tih razloga klub HDZ-a podržava ove izmjene. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao što nam je poznato Zakon o obveznim i stvarno pravnim odnosima u zračnom prometu sadrži odredbe o obveznim odnosima koji u zračnom prometu nastaju iz Ugovora o prijevozu putnika i prtljage u prijevozu stvari, obavljanju drugih komercijalnih djelatnosti, u zakupu zrakoplova, u slučaju štete koju zrakoplov u letu nanese osobama i stvarima na zemlji, osiguranju i reosiguranju. Zatim, odredbe o stvarno pravnim odnosima u pogledu zrakoplova, vlasništvo i založnog prava na zrakoplovu te odredbe o postupku ovrhe i osiguranja na zrakoplovu i teretu u zrakoplovu te s tim u svezi nadležnost sudova za ovrhu i osiguranje. Ovo pred nama je prijedlog izmjena i dopuna spomenutog zakona kako bi se isti uskladio sa odgovarajućim odredbama Europske unije. Kao što stoji u uvodu samog prijedloga zakona početkom 2006. godine Republika Hrvatska potpisala je Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru čiji je cilj potpuna harmonizacija hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa sa zakonodavstvom Europske unije. Potpisivanjem ovog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala implementirati u svoje zakonodavstvo uredbe i direktive koje su obuhvaćene tim sporazumom. Međutim, taj sporazum nije jedini dokument koji nas obvezuje na sve promjene koje trebamo uvesti u naše zakonodavstvo u području zračnog prometa. Između ostalog, za Republiku Hrvatsku još je u ožujku stupila na snagu tzv. Montrealska konvencija koja je zapravo osuvremenjena Varšavska konvencija. Montrealska konvencija se odnosi na komercijalni međunarodni zračni prijevoz i najveće promjene koje ona uvodi su u području sustava odgovornosti koje ide u korist putnicima tj. korisnicima zračnog prometa. Tako se na primjer konvencija vodi načelom neograničene odgovornosti zračnog prijevoznika, uvodi dvostupanjski sustav odgovornosti, mogućnost oslobađanja od te odgovornosti je vrlo ograničenja. Govori također o modernizaciji prijevozničke dokumentacije i Spomenuti dokumenti su pozitivne promjene u našem zakonodavstvu. Promjenama ovog zakona podiže se razina prava putnika i neograničena odgovornost se stavlja na zračnog prijevoznika što putnika u zračnom prometu čini sigurnijim i zbrinutijim u slučaju nekih nepogodnih situacija na ovom području. Pohvalno je da su ove promjene senzibilizirane za problema osobe sa invaliditetom iako je praksa recimo u Zagrebačkoj zračnoj luci dobra, kako sam saznao bolja nego u većini europskih zemalja gdje osobe koje pomažu osobama s invaliditetom pri ulasku i izlasku iz zrakoplova educirano i senzibilizirano za osobe s invaliditetom što olakšava ukrcaj i iskrcaj a time i putovanje čini ugodnijim. S tim u vezi možda bih samo upozorio na članak 31.e u kojem se navode iznimke zbog kojih organizator putovanja odnosno prijevoznik može uskratiti osobi s invaliditetom prijevoz i za to se navode razlozi odnosno neki potpisani međunarodni propisi i ugovori koji se odnose na sigurnost. Ovdje imamo jednu zamjerku, pa evo odmah ukazujemo na to da se termin posebne potvrde izbaci iz ovog prijedloga zakona i da se zamijeni terminom "u skladu s njihovim potrebama" kao i na termin "mentalna invalidnost" za koji iskreno ne znam odakle ste ga izvukli jer je uvriježeniji termin "osobe s intelektualnim oštećenjima". Pa eto, molim da se to uzme u obzir. Sve ove promjene predviđene su u Nacionalnom programu za pristupanje Republike Hrvatske za 2008. godinu i stoga su same po sebi razumljive. Ono što je nerazumljivo je to zašto se s ovim usklađenjem nije išlo u prvom tromjesječju ove godine prije nego je Montrealska konvencija stupila na snagu. Zašto jednostavno Republika Hrvatska nije pripremljenija dočekala taj trenutak? Ali to ni ne čudi jer ova Vlada nikada nije išla u korak s promjenama i modernizacijom kako željeznice tako ni zračnog prometa. Međutim, nismo samo mi takvog mišljenja. Nedavno smo u medijima mogli čitati zanimljive novosti baš iz ovog područja. Premda se očekivalo kako će nakon potpisivanja ugovora između američkog zračnog prijevoza United Airlinesa i hrvatskog Croatia Airlinesa u lipnju 2007. godine uspostaviti zajednički "code share" letovi između Republike Hrvatske i SAD-a, to se neće dogoditi. Razlozi zbog kojih se to neće dogoditi su negativne ocjene koje Američka savezna uprava za zračni promet dala Hrvatskoj upravi za zračni promet nakon provedenog nadzora koje američke zračne vlasti čine uvijek prije sklapanja takvih poslova. Američke zračne vlasti smatraju kako u Hrvatskoj upravi za zračni promet među ostalim nema dovoljno kvalificiranih ljudi da obavljaju povjerene poslove. Sustav nadzora i certificiranja pilota i zrakoplova u Hrvatskoj je vrlo slab. Zapravo, potvrdilo se ono što je već godinama javna tajna u Upravi zračnog prometa. Dovoljno govori podatak da tamo radi premalo službenika, svega tridesetak koji nemaju nikakvo operativno iskustvo iz zrakoplovstva. Kad je sezona letenja od proljeća do jeseni veliki broj vlasnika manjih zrakoplova mjesecima čeka na tehnički pregled i produljuje registracije što je nedopustivo. Najviše štete od ovakvog neprofesionalnog pristupa zračnom prometu od strane Vlade i nadležnog ministarstva imao je naš najveći zračni prijevoznik Croatia Airlines. Croatia Airlines prošao je strogu kontrolu i nadzor od strane američkih zračnih vlasti ali je zbog negativne ocjene dane Upravi zračnog prometa propao posao koji bi Republici Hrvatskoj itekako donio koristi. To je još jedan primjer kako vješto ova Vlada upravlja našom državom, upropaštava itekako vrijedne poslove našoj nacionalnoj zračnoj kompaniji. Međutim, kaosu u ovom području ni tu nije kraj. Još prošle godine s radom je trebala započeti Agencija za civilno zrakoplovstvo koja bi kontrolirala certifikate, operativne licence i primjenu međunarodnih standarda za zračni promet. Naravno da se to nije dogodilo u zadanom roku jer zašto Vlada prilagođava rokove kako njoj odgovara a ne kako nalažu domaći i međunarodni dokumenti. Tek nakon spomenutog negativnog izvješća američkih zračnih vlasti Vlada je u petak 18. travnja, dakle prije mjesec dana imenovala čelne ljude i članove vijeća agencije iako su sredstva za rad agencije u iznosu od 3 milijuna kuna za to bila osigurana u proračunu za prošlu godinu. Poštovane kolegice i kolege, mišljenja smo da ovako zakašnjelo, usporeno i neprofesionalno upravljanje ove Vlade opetovano šteti ovoj državi, njenim građanima ali i ugledu koji imamo u međunarodnim krugovima. Pa zar se uvijek sve mora raditi nakon zakonskog roka? Zakone koje sami donosimo ne poštujemo, pa onda kako od građana očekivati da poštuju načela pravne države. Vrijeme je da se malo gleda unaprijed i da se rade planovi strategije koji nisu sami sebi svrha već koji će se provoditi u zadanim rokovima kako do ovakvih blamaža u međunarodnim krugovima ne bi više dolazilo. Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona jer ide u korist građanima i nosi promjene koje će prava i sigurnost putnika u zračnom prometu dignuti na višu razinu. Na kraju moram reći da mi je drago da nas je Europa natjerala da donesemo ovaj zakon makar po hitnom postupku jer očito da naša dosadašnja Vlada nije bila u stanju sama prepoznati interese svojih građana i reagirati na pravi način. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno u ime predlagača gospodin Dražen Breglec, državni tajnik. Izvolite. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem i svim saborskim zastupnicima koji su uzeli učešća ovoj raspravi i uglavnom istaknuli sve one kvalitete koje ovaj zakon i zaista i donosi. Dozvolite mi da se osvrnem na neke od konstatacija posebno vezane uz zadnji nastup i da pokušam dati dodatna obrazloženja i argumentirano odgovoriti na neke ovdje iznesene kvalifikacije. Montrealska konvencija donesena 99. u Europsku uniju uvedena je 2002. godine. Od 2002. godine do 2008. godine u Hrvatskoj su bile tri Vlade sa početkom mandata ove treće Vlade, dakle. Zašto se nije ratificirala Montrealska konvencija prije je dobro pitanje koje se ne može adresirati ni nikako upotrebljavati u dnevnopolitičke svrhe na način da je to nečija odgovornost ili na način da bi se u u tom smislu moglo postići bolje stanje u hrvatskom zračnom prijevozu. Montrealska konvencija donosi mnoge kvalitete i svakako da je dobro da se ona ratificirala sada, svakako da bi mi svi skupa željeli da je i bolje stanje i bolje gospodarsko stanje i veći GDP i sveopće jače i bolje zastupljena su ova pozitivna međunarodna pravila koja postoje, međutim evo ovog puta ih ratificiramo i unosimo u našu pozitivnu praksu kroz izmjene i dopune zakona o kojima danas raspravljamo. Što se tiče kvalifikacija oko toga da američke zračne vlasti su dale negativnu ocjenu hrvatskim zračnim vlastima u svom auditu i da se zbog toga neće dogoditi tzv. "code share agreement" između Uniteda i Croatia Airlinesa. Mogu odlično demantirati da se radi o bilo kakvom konačnom ili završnom izvješću ili bilo kakvoj kategorizaciji koja bi bila negativna za Republiku Hrvatsku. Kroz audite mi na partnerskim osnovama i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Europskom unijom, a auditi su vrlo česti gotovo pa svakih dva mjeseca otprilike je neki od njih po nekom području, utvrđujemo koje sve postupke, procedure u kojim sve elementima možemo poboljšati naš vlastiti sustav. Ono što su EFE američka agencija dostavila Republici Hrvatskoj jesu bile određene primjedbe, jesu bile određene zamjerke u smislu da još nisu postignuti određeni standardi. Međutim nikako se to ne radi ni o konačnoj ocjeni i nikako se ne radi o elementu koji ne bi bilo u mogućnosti, koji bi onemogućio sklapanje … sporazuma koji je od prošle godine još čeka da se neka pitanja između dviju država razriješe do kraja. Dapače, uvjeren sam da ćemo kroz maksimum truda, kroz maksimum kooperativnosti i ubrzane napore koje činimo kontinuirano ne zadnjih mjesec dana kako je ovdje bilo adresirano nakon natpisa u novinama već zaista kontinuirano, doći do točke kada će i te primjedbe biti prošlost, ja sam u uvodnom izlaganju rekao da mi namjeravamo do kraja godine postići i prvu fazu usklađenosti sa ECAA-om pa tako i eliminirati sve ove moguće primjedbe i dobiti tzv. kategoriju jedan američkog … dakle najbolji dokaz da reakcija nije od prije mjesec dana, jest da je zakonodavni okvir za osnivanje Agencije za zračni promet koje će koje će u najvećem dijelu biti instrument kojim će se povećati administrativna sposobnost hrvatskih zračnih vlasti usvojen prošle godine otprilike u lipnju prošle godine. Taj zakon je doduše dao i određene odgođene rokove višemjesečne za imenovanje tijela za upravljanje zbog poznatih izbornih aktivnosti, postizbornih preslagivanja došlo je do možda nekih šest mjeseci odgode imenovanja tijela vijeća same agencije, ali to nikako ne umanjuje trud na ostalim dijelovima realizacije dizanja kapaciteta i resorne uprave i pripreme za ustrojstvo agencije. Da li je potrebno tražiti krivca zašto hrvatske tijela državne uprave imaju problema sa dobivanjem privlačenjem kadrova koji na tržištu radne snage vrijede tri, četiri, pet kada govorimo o zračnom prometu, deset puta nekad više nego što im može pružiti državničko službeničko mjesto. Niti je to problem od jučer, niti je to problem samo ovog dijela državne uprave, ovog ministarstva, to je jedan generalni problem na kojem je svima nama da nađemo primjerena rješenja. Mi smo na području zračnog prometa, dakle u dilemi kako dobiti pilota koji na svjetskom tržištu dobiva u Indiji 12 tisuća dolara, u Europi 5-6 tisuća eura, u Hrvatskoj nekoliko desetaka tisuća kuna, 10-20% manje nego prosjek u Europi, kako validnog certificiranog pilota dobiti u državnu službu a samo takav se smatra da zadovoljava norme i ECAA i Europske unije. Kako dobiti mehaničara koji je također certificiran, znači on mora imati i nalet, on mora imati i dovoljan broj sati i permanentnu edukaciju, a zadržati ga u državnoj službi to zaista nije ni malo jednostavno. Stoga je uspostava … /Ne razumije se./ … mjesto, instrument kroz koji će se svi ovi nedostaci, a oni su od nekad, oduvijek slobodno mogu tako uvjetno rečeno, kvalificirati taj nedostatak postoje u zračnom, u administraciji, u zračnoj administraciji kroz ovaj proces i u sljedećih šest do devet mjeseci možda najviše riješiti. Da li riješiti na način da će se tražiti i sa drugim agencijama, sa drugim državama, sa zračnim vlastima drugih država, sklopiti odgovarajući ugovor i time omogućiti ova uska stručna znanja, angažiranje u Hrvatskoj ili će se ići na određeni aranžman sa domaćom industrijom. To je svakako još pitanje koje treba do kraja riješiti. Ali evo ja vas sa ovog mjesta uvjeravam i pružam garancije da će se ovom jednom kroničnom, dugogodišnjem problemu pristupiti na najbolji način da će on uskoro biti zadovoljen i riješen i da ćemo mi i biti svrstani u kategorije jedan po EFA-u i zadovoljiti sve one uvjete i privremeno zaklopiti, sklopiti poglavlje broj 14 promet, pa isto tako i sve ostala poglavlja. Hvala vam najljepša. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Evo poštovani državni tajniče, znači ja bih ispravio jedan netočan navod. Na početku vašeg izlaganja rekli ste da, ja sam govorio da su shared letovi između United Airlinesa i Croatia Airlinesa završeni, odnosno da ga neće biti. Vi ste rekli na početku vašeg izlaganja da to nije završeno i da će se uspostaviti. Sada ste na kraju vašeg izlaganja rekli da će u roku 6 do 9 mjeseci se postići neki drugi ugovori i letovi, ali najvjerojatnije je to da neće biti sa United Airlinesom, odnosno da će to najvjerojatnije biti neki drugi. Pa ja bih sad iskoristio priliku da vas pitam je li to završeno sa United Airlinesom ili nije, jer ste rekli da malo bi, malo ne bi. (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Dame i gospodo zastupnici, sutra ćemo nastaviti u 9 i 30. Nadam se da ćemo imati uvjete za ova 3 preskočena zakona koje smo danas popodne preskočili, počevši nadam se najprije ćemo dobiti mišljenje odbora za Konačni prijedlog Zakona o upravnoj inspekciji i onda ćemo se vratiti na minimalne plaće i Međunarodna organizacija rada. Dakle, nadamo se da ćemo ujutro imati uvjete i da ćemo tako nastaviti u 9 i 30 sati sa točkom Prijedlog Zakona o upravnoj inspekciji. Sad vam želim odmor i dobru zabavu.